Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа народни представители, напусна ни заместник-председателят на Народното събрание госпожа Росица Янакиева. Тя ще остане в паметта не само на нейните съграждани от Перник, но и в обществения и политическия елит като човек парламентарист със законодателни инициативи, като човек, обвързан с проблемите на местната власт, и като жена, участваща активно в политическите и обществените процеси в страната. Моля с минута мълчание да почетем паметта й.

Предлагам Ви Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 28 до 30 януари 2015 г.: 1. 2015 г.: 1. Проект за решение за промяна в състава на постоянна делегация. Вносители: Найден Зеленогорски и Радан Кънев. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносители: Цветомир Михов и група народни представители. 3. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за туризма. Вносители: Делян Добрев и Даниела Савеклиева. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Вносител: Министерският съвет. 5. Второ гласуване на Законопроекта за Сметната палата. Вносители: Менда Стоянова и група народни представители.

Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители – точка първа за петък, 30 януари 2015 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за предучилищното и училищното образование – вносители: Милена Дамянова и група народни представители, и Законопроекта за народната просвета – вносители: Валери Жаблянов и група народни представители. 8. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Вносител: Министерският съвет. съвет. 9. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители: Петър Славов и група народни представители от 5 ноември 2014 г.; втори Законопроект на Иван Вълков и група народни представители, внесен на 11 декември 2014 г.; както и Законопроект на Министерския съвет от 8 януари 2015 г. Парламентарният контрол по чл. 91 – 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание е в обичайния му ден петък, начален час 11,00 ч. Моля да гласуваме.

По реда на чл. 50, ал. 3 от Правилника са постъпили следните предложения. Председателят на Парламентарната група на партия „Атака” господин Волен Сидеров предлага

относно посещението на държавния секретар на САЩ Джон Кери, външния министър на Великобритания Филип Хамънд и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг у нас.

като точка от програмата на Народното събрание за периода от 28 до 30 януари 2015 г. Господин Сидеров, ще подкрепите ли предложението си?

Дами и господа народни представители, предложението на Парламентарната група на партия „Атака” е да се изслушат министър-председателят, министърът на отбраната и министърът на външните работи във връзка с три посещения, които бяха много нагъсто във времето. За броени дни у нас бяха, както знаете, държавният секретар на САЩ, който не идва често, външният министър на Англия, който пък изобщо не идва, и генсекът на НАТО. Тези посещения бяха прикрити с пълна дезинформация и прозрачност, да не говорим, че медиите бяха отрязани от възможност за отразяване по един демократичен начин, което показа, че в България демокрацията не е на ниво. Не се разбра защо точно са дошли тези господа. Не беше ясно какви бяха директивите от генералния секретар на НАТО. Останаха догадки, останаха предположения, коментари и анализи, които обаче не се базират на ясна информация. Затова нашето настояване е министър-председателят на България, ако обича, да дойде тук и пред народното представителство да обясни какво са си говорили на прозореца на неговия кабинет, когато му показваше жълтите павета. Една сериозна атракция, разбира се, за София, но все пак жълтите павета не могат да бъдат единственият повод за разговор между генералния секретар на НАТО и премиер-министъра на България. По същия начин министърът на отбраната и министърът на външните работи са длъжни да дойдат, за да представят пред народното представителство, съответно пред избирателите, пред българската общественост и медиите точното съдържание на разговорите. Какво е искано от нас? Защото данните сочат, че България се готви да даде натовска военна база на нос Шабла. „Атака” е категорично против. Ние сме внесли проекторешение в Деловодството на Народното събрание, с което настояваме Народното събрание да се изкаже, да вземе решение и да излезе с препоръка към Министерския съвет за недопускане на натовска база на българска територия. Има сериозни основания да мислим, че посещенията на тези трима държавници у нас са предизвикани от желанието България да бъде въвлечена във военни действия. Именно затова настояваме за това изслушване. Моля да го подкрепите. Поставям на гласуване предложението на господин Сидеров за включване като точка от седмичната програма на Народното събрание предложеното изслушване на премиера и двамата министри – съответно на външните работи и на отбраната. Гласуваме.

въобще не е признак на държавническо мислене. Ако Народното събрание в лицето на мнозинството, а както виждаме – и на някои партии, които се водят за опозиция, но всъщност гласуват с мнозинството, не иска да знаем какво си говорят премиер-министърът с държавния секретар на Щатите, за какво става дума, какви важни посоки в геополитиката ще се развият и накъде отива България в тази връзка, аз не мога да си представя тогава защо тези хора са народни представители, тъй като те са тук, за да осведомяват своите избиратели?! Ако утре отидете на среща с избирателите си и те Ви питат: „Добре, какво си говориха Кери и Столтенберг с нашия премиер?”, какво ще им отговорите, дами и господа народни представители? Помислете си за това и ревизирайте своето гласуване преди малко. Призовавам Ви да гласувате „за” нашето предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

и от името на Парламентарната група на БСП лява България, чрез секретаря на групата господин Кристиан Вигенин, който предлага като точка в дневния ред за работата на Народното събрание за периода 28-30 януари 2015 г. да бъде включен Проект на решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз във връзка с конфликта в Украйна.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! През миналата година в опит да намери изход от кризата в Украйна и да стимулира Руската федерация да се ангажира активно в политическия диалог и мирно разрешаване на конфликта, Европейският съюз поетапно въведе целеви ограничителни мерки, които към онзи момент се възприемаха от мнозинството страни членки като единствения ефективен инструмент за пряко въздействие. Впоследствие Руската федерация въведе контрамерки срещу Европейския съюз, които засегнаха в различна степен страните членки. България постепенно започва да изпитва все по-тежко ефектите на тези санкции и контрасанкции, като задъхващата се руска икономика мултиплицира косвените ефекти – затруднения за износителите, намаляване на туристическия поток, спад в пазара на имоти и така нататък. Към днешна дата можем да констатираме, че санкциите не дадоха търсения политически резултат, както нееднократно предупреждаваха нашите партньори. Напротив, свидетели сме на задълбочаване на конфликта, липса на диалог и заедно с това – нарастващи икономически загуби за всички. Картината става все по-тревожна. БСП приема необходимостта Европейският съюз да бъде единен в своя подход, но БСП не приема това единство да бъде около политики, които показаха своята безрезултатност и от които страдат гражданите и бизнеса. Ние искаме да бъдат изоставени клишетата и заклинанията и България да прояви инициатива за един по-различен подход към кризата, който да върне мира в Украйна и да даде шанс на нормализацията на отношенията между Европейския съюз и Русия. На първо място обаче този разговор трябва да бъде проведен тук, в България, в Българското народно събрание. Нека в този, надяваме се, непредубеден разговор не се замеряме с квалификации за европейски ценности и липса на такива, да не се делим на фили и фоби, а да бъдем българи, да проявим отговорност и разум, за да чуем различни аргументи и да се опитаме да се консолидираме около решения, които защитават националния интерес. Този разговор трябва да бъде проведен най-бързо, особено с оглед на предстоящата извънредна среща на външните министри в Брюксел тази седмица. Ето защо от името на Парламентарната група на БСП лява България на основание чл. 50, ал. 3 предлагаме в дневния ред на Народното събрание за тази седмица да бъде включен за разглеждане Проект на решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на Европейския съюз във връзка с конфликта в Украйна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин. Режим на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, аз не си правя илюзии, че прегласуването ще промени резултата и тази точка ще влезе в дневния ред, но все пак, ако решите, че има смисъл тук, в Българския парламент да бъдат изложени всички аргументи, да се опитаме да погледнем малко по-широко на този проблем, да престанем да вървим в каналите и коловозите на една политика, която очевидно не дава резултати, а освен това все по-трудно се разбира от българските граждани, нека тези от Вас, които считат, че тези санкции трябва да бъдат продължени, че това е вярната политика, да изложат тези аргументи тук, в залата на Народното събрание, в опит поне да обяснят на българските граждани защо тази политика е необходима. Скриването от тази дискусия тук, в Българския парламент, не допринася, първо, за парламентаризма, и второ, не допринася политиката, която се провежда, да бъде обяснена и споделена с по-голямата част от българските граждани. Затова моля да се прегласува с ясното разбиране, че

Разпределен е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител – Димитър Байрактаров и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония. Вносители – Найден Зеленогорски и Радан Кънев. Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за периода от 11 юни 2014 г. до 20 януари 2015 г. Вносител – Сметната палата. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносители – Хамид Хамид,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносители – Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за тълкуване на чл. 22б нов, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносители – Петър Петров и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и храните. Разпределен е на Комисията по околната среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания. Вносители – Милен Михов и група народни представители. Водеща е Комисията по образованието и науката. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Вносители – Петър Славов и Мартин Димитров. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. На 26 януари 2015 г. с вх. № 502-00-4 е постъпила Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., приета с Решение на Министерския съвет № 42. Програмата е предоставена на вниманието на парламентарните групи. Уважаеми народни представители, вчера светът отбеляза Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Тази година Европа почита и 70 години от освобождението на лагера Аушвиц. Вярвам, че всички ще се съгласите, в днешните времена особено важно е да обърнем мислите и чувствата си към милионите невинни, загинали заради една налудничава расова теория, поставяща едни човеци над други, възпитаваща етническа, религиозна, идеологическа ненавист. Обръщането към зверствата от миналото днес е особено актуално. Виждаме как фанатизмът, неразбирателството, стремежът към хегемония се вихрят в някои части на света, в някои близки до нас части на света. Въпросът, който естествено се поставя, е как ще живеем занапред в този свят. Нашата държава е разположена на кръстопът. Била е прегазвана от нашественици, но и неизменно обогатявана от вълните на различни култури, които са я заливали. Живеейки на кръстопътя ние сме се научили, ние знаем да общуваме, макар и различни. Много се говори за толерантност. Длъжни сме да повтаряме, че за разлика от други земи, по нашите толерантността съществува от край време. Тук тя е надградена от общуването. Само с общуването, с разбирането на другия, което общуване дава на човека, можем да си обясним, драги колеги, един от най-важните, най-славния епизод в 20-и век – спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Съпричастието към съдбата на еврейските ни сънародници по него време е израз на онези отношения на разбирателство в нашите земи, които са направили възможно онова, което всеки българин знае – по време на християнски празници попът да кани равина и ходжата на гости, по време на еврейските – равинът да кани колегите си, а по време на мюсюлманските, същото да прави ходжата. Нека да помним това качество на българина да общува, да обменя, да разбира! Нека да развиваме това качество, да го възпитаваме и в поколенията след нас! Преминаваме към деловата част от седмичната ни програма. От името на парламентарна група. Господин Сидеров претендира, че първи е вдигнал ръка.

Дами и господа народни представители! Изказването от името на Парламентарната група на партия „Атака” е предизвикано от тревожни факти, за които аз вече съм говорил, коментирал от тази трибуна, но няма как да не направим и това изказване. През последните дни до партийната централа на Партия „Атака” стигна информация, че в различни градове на страната върви процес на мобилизация, така да се каже. Тоест изпращат се повиквателни към военнослужещи от резерва, от запаса и те биват привиквани, след което им се казва къде точно ще се явят в случай на нужда.

това. Ние свързваме това веднага с посещението на генералния секретар на НАТО преди няколко дни. Преди малко мнозинството в залата не пожела да изслуша премиера и министрите за това какво се е говорило на това посещение, което още веднъж потвърждава съмненията ни, че на срещата на генсека на НАТО Столтенберг с премиера Борисов, с министъра на отбраната и с външния министър е било поставено искането да се мобилизират български военнослужещи. В същия момент в Украйна тече подобна процедура. В момента вече има бунтове сред наши сънародници българи в Украйна, в Одеска област, където украинската хунта, която, преди малко искащият да паднат санкциите срещу Русия... Господин Вигенин, много се извинявам, но това лицемерие не мога да го приема. Господин Вигенин, Вие бяхте този, който легитимира украинската фашистка хунта, когато бяхте министър на външните работи. Сега искате отмяна на санкциите, които са предизвикани от тази хунта. Тази хунта в момента мобилизира българите в Одеса. Те се вдигат на бунт, защото не искат да бъдат мобилизирани, да отидат да се бият, да убиват свои братя по кръв и вяра. Бунтове буквално има. Вече има санкции от страна на правителството в Украйна. В същото време и в България тече подобен процес. Какво означава това? За мен и двете правителства – и украинското, и българското, са васални на САЩ. Те са еднакво марионетни правителства и по един и същи начин действат в момента. На тях им се казва: „Мобилизирайте, започвайте подготовка за участие на ваши войски в украинските събития, украинското огнище на войната, което ние разпалихме и ще разгаряме още повече”. Това са казали Столтенберг, Кери и английският външен министър на нашите държавници. Нямайте съмнение по този въпрос! Фактите говорят. Не е нужно да си Шерлок Холмс, достатъчно е да вържеш логически това, което става. Броени дни след посещението на Столтенберг България се съгласява да даде военна база на НАТО и команден център тук, на нос Шабла. Къде е нос Шабла? Най-източната част на нашето Черноморие. Това е пряко, не знам дали има и 400 км до Крим. Каква е целта? – Очевидна е. Много е ясно, без да си военен експерт, че целта е Крим. Целта е тази част от Русия, която се присъедини някъде преди година към своята родина чрез референдум, който България,

думата ми е, че срещу Крим ще бъдат насочени оръжия, ракети. Това ще бъде в базата в Шабла. Как си мислите, от руска страна дали няма да има отговор на тези насочени ракети? Естествено ще има. Ще има и то с много по-голяма сила. Тоест България ще стане мишена на насочени тук тежки оръжия, някои от които могат да затрият страната ни. Не пресилвам. Съвсем естествено Русия ще отговори на заплахата с контрамерки. Тоест ние ще бъдем обект на евентуално военно нападение. До това ни докарва коалицията Борисов, Костов, Кунева, Касим Дал, Симеонов, Каракачанов, Първанов. До това ни води, към това ни води. Аз няколко пъти се опитвах да предупреждавам доброжелателно и добросъвестно, защото за мен не е важно тук да посочвам кривата политика на управляващата коалиция, за мен е важно, ако може тя да се изправи. Дали е възможно да се изправи? – Не знам!? Вие кажете! Вие и българите, които избират, нека да кажат, защото ние имаме примера преди няколко дни в съседна Гърция как една партия СИРИЗА взе властта. Защо? – Защото се обяви против глобализма, защото говори това, което „Атака” от десет години говори, защото е против колониалната същност на Брюксел, защото е против санкциите срещу Русия – имам предвид СИРИЗА. И сега, в момента, тази партия управлява в Гърция. Това е знак, това е ясен знак, че нещата в Европа отиват към ситуация, в която народите се осъзнават. Народите в Европа вече не искат тази политика, която Вашингтон диктува на европейските държави. Българският народ също не я иска, но той е много мачкан, много манипулиран и е под силна икономическа зависимост, така че не може да му се чуе гласът. Именно затова партия е гласът на по-голямата част от българите, които, сигурен съм, че не искат настаняването на натовска база в България. Ние започваме

будни и честни българи да се присъединят към тази кампания. Ние трябва да се покажем единни, така както го направиха гърците, че сме против тази политика, че не искаме да бъдем военна площадка на САЩ за техните опасни игри, че не искаме да воюваме с Русия, която ни освободи от турско робство – тя, а не САЩ, не Англия,

тук става дума вече за историческа линия, която може да доведе до тежки последици, уважаеми дами и господа народни представители. Аз не знам до колко и колко от Вас си дават сметка с това гласуване преди малко да покриете срещите на Столтенберг с премиера, да не искате да влезе решение, което да прекрати санкции срещу Русия, защото СИРИЗА в Гърция каза, че е против санкциите и веднага получиха предложение от земеделския министър на Русия цялата земеделска продукция на Гърция да се изкупува от Русия. Какво ще каже България по този случай, какво ще каже правителството, какво ще кажат унищожената индустрия и селското стопанство на България – ще продължаваме да сме послушни на тази политика, която хем ни загробва, хем сега вече ни прави част от една евентуална война? Призовавам всички българи и политици, граждани, всички общественици да застанат като един против настаняването на натовска база у Това все още е възможно. Призовавам и управляващата коалиция Костов, Борисов, Кунева, Касим Дал, Симеонов, Каракачанов, Първанов: доколкото е възможно и ако е възможно да си помисли за последен път накъде води България. Да вземе правилното решение, защото, както вече казах от тази трибуна, ако не го направи, утре ще отговаря пред съда на историята, а и пред съда на народа. Благодаря за вниманието.

Благодаря, господин Председател. Нямаше как да не реагирам на нещата, които бяха казани. Първо, господин Сидеров, искам да Ви поздравя, че за пръв път прозвуча във Ваше изказване, че в Украйна има българи и че днес сте загрижени, че ги мобилизират. Като министър искам да кажа, че не бях първият, който посети Киев, но бях първият, който постави въпроса в различни формати и организира цяла кампания в Европейския съюз да бъде отменено решението, с което бяха лишени от възможността малцинствата да говорят на своите езици там, където имат мнозинство. Впрочем, благодарение и на това, това решение влезе в сила, например за Болград от септември, и там вече може да се говори на български в администрацията. Впрочем това решение беше в подкрепа както на българските граждани, така и на рускоговорящите, така че вярвам, Вие ще оцените и това. На второ място, България в целия този период е търсила баланса и се е опитвала да намира решенията, които могат да допринесат за мирно решаване и диалог в този конфликт, но въпрос на преценка е как и в какъв момент и да се изчислят рисковете за държавата от заемането на една или друга позиция. Не е лицемерие тогава, когато се възприемало като единствено възможно решение налагането поетапно на ограничителни мерки срещу Руската федерация, ние да се присъединим към общото европейско решение. Но не е лицемерие, когато днес, виждайки резултатите от тази политика, ние искаме една искрена дискусия в българския парламент. Накрая искам да Ви кажа, че да, тук, в България, аз платих висока политическа цена и сигурно ще продължавам да я плащам дълго, но когато при неотдавнашната си визита в Одеса се срещах с българите там, за мен беше удовлетворение да чуя от тях следното: „Господин Вигенин знаем колко Ви критикуваха в България, но ние сме благодарни, че за първи път български министър застана зад нас в един труден период”. Така че тази благодарност Вие я имате тук. Благодаря. Благодаря Ви, господин Вигенин. От името на Парламентарната група „Движение за права и свободи” – господин Станислав Анастасов. Заповядайте.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 Летопис, който съдържа имената на лишените от конституционното си право на работа и хляб в държавната администрация български граждани – право за всички български граждани, подчертавам, всички, дори и тези, които по един или друг признак са припознати като близки до ДПС или не врекли се във вярност на новите властимащи. Все по-ясни и по-видими стават напъващите за тези уволнения вече две ксенофобски партии – Патриотичният фронт и Реформаторският блок. Странно е мълчанието им по тази тема. Още по-странно е обаче мълчанието на основния обект на властта – ГЕРБ. Партия, която за разлика от другите три коалиционни партньори вече е стара, опитна и си е направила изводите от предишното управление. Именно поради тази причина има очакване от българското общество точно ГЕРБ да бъде партията, която да има възпиращо действие върху коалиционните си партньори, които горят от нетърпение да направят всички грешки, присъщи на неопитния. Черната статистика на политическата репресия само за една седмица се увеличи с още 12 души, които са загубили работата си, като с тях живият летопис на политическата репресия вече съдържа 307 имена и те са:

Няма назначен на негово място. Уволнен: Юсеин Мехмед. Висше образование – юридическо, 32 години трудов стаж в областта. На негово място е назначен Владимир Крумов от ГЕРБ. Уволнен: Антони Иванов. Висше образование – инженер геолог-хидрогеолог, 19 години трудов стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнена: Есма Али. Висше образование – техническо, 13 години общ трудов стаж. На нейно място е назначен Бончо Бончев от ГЕРБ. Уволнен: Зиа Халил. Висше образование – инженер машинни технологии, 12 години трудов стаж в областта. Назначена на негово място Тодорка Макарова от ГЕРБ. Уволнен: Юхан Ахмед. Висше икономическо образование, една година и шест месеца стаж в областта, няма назначен на негово място. Уволнена: Норджихан Сали – висше икономическо образование. Няма назначен на нейно място. Уволнена: Филиз Карани, висше образование инженер агроном, една година и осем месеца стаж в областта. Няма назначен на нейно място. Уволнена: Гюлчин Муталиб. Висше образование астрономия, 10 години стаж в областта, в която е работила. На нейно място е назначен Ганчо Ганчев от ГЕРБ.

Уволнен: инж. Любомир Янев. Висше образование горско стопанство, 30 години стаж в областта на горското стопанство. На негово място е назначен Димо Кючуков от ГЕРБ. Уволнен: Росен Йосифов. Висше образование стопанско управление. На негово място е назначен Георги Латев от ГЕРБ. Уволнен: Юнал Мастънов. Висше образование инженер, с 25 години стаж в областта и управленски опит. На негово място е назначен Георги Терзийски от ГЕРБ. Уволнен: Емил Емилов. Висше образование енергетика, осем години стаж в областта. На негово място е назначен Косьо Карловски

висше образование инженер по горско стопанство. Над 9 години стаж в областта. На негово място е назначен Милко Станчев от Реформаторския блок. Уволнен: Ненчо Георгиев. Висше образование, над една година стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен: Гюлен Фанданлъ. Висше образование, 3 години стаж в областта, няма назначен на негово място. Уволнен: Зия Камбер. Висше образование юридическо, 17 години стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен: Любомир Иванов. Висше образование инженер, ландшафтен архитект, над 30 години стаж в областта. На негово място е назначена Деница Славкова от ГЕРБ.

Уволнен: Иван Георгиев Йорданов, 18 години стаж в областта. На негово място е назначен Трендафил Величков от АБВ. Уволнен: Мехмед Муса Толупов. Висше образование, магистър с 20 години стаж в областта. На негово място е назначен Муса Ходжа от Реформаторския блок. Уволнен: Али Мареков. Висше образование, магистър, също с 18 години стаж в областта. На негово място е назначен Борислав Чоргов от ГЕРБ. Уволнен: Юмер Мустафа Хамза. Висше образование, магистър, с 29 години управленски опит. На негово място е назначен Стефан Мирев от ГЕРБ. Уволнен: Ибрахим Мехмед Мандраджъ. Висше образование, с 22 години управленски опит. На негово място е назначен Димитър Китов от ГЕРБ. Уволнена: Катя Смиленова Шопова. Висше образование, магистър, няма назначен на нейно място. Уволнен: Мехмед Джамал Шукри. Висше образование, шест години опит в областта. На негово място е назначен Данаил Гончев от ГЕРБ. Уволнен: Ибрахим Али Юмер. Висше образование, с пет години стаж в областта. На негово място е назначен Красимир Александров от ГЕРБ. Уволнен: Муса Мехмед Съртев. Висше образование – икономическо, с пет години стаж отново в областта. На негово място е назначен Ангел Кукалев от ГЕРБ. Уволнен: Али Ибрахим Мехмед. Висше образование с шест години стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен: Муса Мехмед Енгер. Висше образование, магистър, с пет години стаж в областта, няма назначен на негово място. Уволнен: Кемал Мехмед Бузгов. Висше образование магистър, с пет години стаж отново в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен: Мустафа Мехмед Пантевски. Висше образование – инженер, 15 години стаж в областта. Няма назначен на негово място. Уволнен: Младен Малинов Палов. Висше образование, 15 години стаж в областта, магистър и няма назначен на негово място. Уволнен: Сали Химамов. Висше образование, две години стаж в областта, на негово място е назначен Александър Дешлянов от ГЕРБ. Уволнен: Мирослав Корутов. Висше образование магистър, две години стаж в областта, на негово място е назначен Христо Спиридонов от ГЕРБ. Уволнена: Захра Алиш. Висше образование, магистър, 20 години стаж в областта. На нейно място е назначена Златка Живкова от БСП. Уволнена: Галина Никодимова. Висше образование – магистър по българска филология, две години стаж в областта. На нейно място е назначена Илинка Никифорова от АБВ. Уволнена: Боряна Велинова. Висше образование – магистър по механизация с две години стаж. На нейно място е назначена Цвета Пиралкова от ГЕРБ. Уволнен: инж. Камен Каменов. Висше образование – магистър по хидротехническо строителство. На негово място е назначен Иван Витанов от ГЕРБ. Уволнена: Шенджан Кортанова. Висше образование, девет години и два месеца стаж в областта. На нейно място е назначена Вероника Ангелова от АБВ. Уволнен: Енгин Кючуков. Висше образование – аграрна икономика, с над шест години управленски стаж. На негово място е назначен Красимир Иванов от АБВ. Уволнен: Иван Мироновски. Висше образование – инженер лесовъд, работил над две години в системата и над десет в областта. На негово място е назначен Яне Петков от ГЕРБ. Уволнена: Анита Кузманова. Висше образование счетоводство. На нейно място е назначена Елица Вулева от ГЕРБ. Уволнен: Иван Кожухаров, висше образование – рибно и горско стопанство с 10 години стаж в областта. На негово място е назначен Емо Куков от ГЕРБ. Уволнена: Цветанка Кръстева. Висше образование – екологичен мениджмънт с пет години стаж в областта, няма назначен на нейно място. Уволнен: Юзджан Алиев.

Разбира се, и следващата сряда, и още много други среди ще продължим да изчитаме живия летопис на политическата репресия преди премиерата му в Европейската комисия и Европейския парламент. И понеже стана ясно, че всички уволнени имат висше образование – някои служебни защитници на Патриотичния фронт и Реформаторския блок опитаха да направят манипулативни внушения за характера на дипломите на уволнените, ще си позволя да направя един апел към тези, които смятат да се упражняват над биографиите и съдбите на жертвите. Нека да бъдат така добри, когато излязат тук, на тази трибуна, да декларират какви дипломи имат, от кой университет или колеж, заедно с уточнението, ако го има – не виждам някои хора в залата, „филиал на”, „Център за професионално обучение към” и кога и как са я придобили. Морално държим това пояснение, за да знае обществото кой съди и от каква камбанария го прави. Отговорът на въпроса защо го прави всеки български гражданин ще го намери сам. Благодаря Ви за вниманието. парламентарна група думата има народният представител Даниела Савеклиева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Току-що чухме един списък за едни хора с висше образование, незнайно на какви длъжности назначавани и след това уволнявани – явно и самите длъжности са били анонимни, но аз ще бъда по-конкретна. Благоевградска област за първите четири-пет месеца от управлението на тройната коалиция – БСП, ДПС и „Атака”, са уволнени 129 служители от различни регионални служби. Всички те са доказани професионалисти с нужния опит и квалификация за заемане на съответните длъжности. Уволнени са по политически причини, защото са членове или симпатизанти на ГЕРБ. На тяхно място са назначавани хора, близки до БСП и ДПС и в много от случаите тези хора не отговарят на изискванията, нямат необходимия ценз и професионален опит. Ще обърна внимание на още няколко цифри. От всички нови назначения 62-ма са кадри на ДПС, като повечето от тях са направени в регионалните служби под шапката на Министерството на земеделието и храните. Като пример ще посоча действията на ДПС в Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград. Справка от дирекцията показва, че по време на управлението на БСП, ДПС и „Атака” са уволнени 24-ма служители, всички те са заменени от активисти на ДПС. Директорът Кирил Укев, който е и председател на Общинския съвет в Струмяни, е уволнен и на мястото му е назначен Мохамед Рушидов. Кирил Укев е с 13 години стаж в сферата на земеделието,

Като директор успява да подобри капацитета на областната дирекция в пъти, а за лицето Мохамед Рушидов и неговия професионализъм всички в тази зала ще придобият впечатление от следните факти. Уволнена е Антонела Димитрова Донушева – на 5 февруари 2014 г. е назначена Айше Авдикова на длъжността главен директор на дирекция със заповед на Мохамед Рушидов и, забележете, на 7-часов работен ден, въпреки че действащото към този момент щатно разписание предвижда длъжността да се изпълнява от служител на пълна заетост. Директорът сега Укев прекратява правоотношението с Айше Авдикова след изричното съгласие на лицето и срещу обезщетение. Уволнена е Даниела Сайдина – назначен за главен специалист на нейно място е Айше Ибрахим Юсуф, с нула дни професионален опит. Уволнена е Емилия Никодимова Вълова – на нейно място е назначена Магдалена Назърова, с нула дни професионален опит. Уволнена е Анелия Бусарова – назначен на нейно място е Иса Юзер на длъжността „Главен експерт”. Класификаторът на длъжностите в администрацията изисква минимум две години професионален опит. Към момента на назначаването си Иса Юзер има нула дни професионален опит. Също, въпреки изискванията, и той е назначен на 7-часов работен ден. По схемата с непълния работен ден е назначен от Вас и Раим Раимов Зайденов, с нула дни професионален опит. Уволнена е Соня Тодорова – назначен на нейно място Северин Бакташев, назначен по схемата със 7-часовия работен ден. Отново липсва двегодишния професионален опит и, познайте, господин Бакташев е с нула дни професионален опит. По схемата „закриване на щата” уволнявате Мария Кузмева като активен член на ГЕРБ – Якоруда, след седмица, въпреки закриването на щата, назначавате Фатиме Карахасан. Идентична е ситуацията и в „Басейнова дирекция”, както и в „Горски стопанства”. Много е тежко положението след Вас в Гърмен, Сатовча , Якоруда и Белица. Ще припомня на колегите от ДПС, че цитираният от тях миналата седмица Пламен Поюков, назначен сега за директор на Държавно ловно стопанство „Дикчан”, всъщност беше уволнен от Вас и на негово място бе назначен Вашият човек Йордан Бошнаков. По време на управлението на стопанството от Пламен Поюков до август месец 2013 г., то бе сред отличниците в системата – с най-добри финансови резултати, като никога в 100-годишната си история не е било на загуба.

Справката за финансовото състояние на ловното стопанство показва, че за първите шест месеца на 2013 г. лесничейството е на печалба, но след като назначавате Йордан Бошнаков в края на... (Реплика от народния

Асим Адемов и Манчо Джуркин като директори на училища съответно в Долно Дряново и Рибново, на техните места назначихте Надие Мулахасанова и Светослав Беков. А как се развихрихте в образованието?! Схемата беше една и съща за всички сменени. Началникът на Инспектората ги привиква и заявява в прав текст, че има поръчка от най-високо място – от София, че тези хора трябва да бъдат уволнени. (Шум и реплики от ДПС.) В случая им се търси заявление за напускане на ГЕРБ и съответно заявление за членство в ДПС или БСП. Има два варианта привиканите. Първият, ако не се вдига шум и се откаже сам – гарантира му се поне учителско място. Вторият вариант, ако се откаже и от това, праща му се проверка, която все ще намери за какво да се хване, за да го уволнят. Извършените проверки от РИО – Благоевград са в противоречие, защото не фигурират в Годишния план за контролната дейност на РИО – Благоевград. Противоречието е с Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образование – чл. 12 от Правилника, и е доказателство за пълната тенденциозност на извършените проверки. Мария Стоянова, директор на СОУ – град Хаджидимово, напуснала е след огромен натиск от началника на РИО. Катя Тютюлкова, директор на ОУ в село Блатска, по същата схема. Емил Башев от ОУ в село Беслен, община Хаджидимово. Напуснал е месец декември след огромния натиск от РИО. Лазарина Янева, която Вие уволнявате от основното училище в село Копривлен – на нейно място назначавате Александър Белчев, който преди това е бил уволнен дисциплинарно и е загубил на две инстанции делото за връщане на работа. И не са само тези уволнения през, слава Богу, краткото Ви управление. В област Бургас са уволнени около 40 членове и симпатизанти на ГЕРБ. На политическа чистка са подложени общински съветници. Бончо Бончев, началник Общинска служба „Земеделие” – Руен. Мястото му се заема от Есма Али от ДПС. Стоян Караджов, директор на Държавно горско стопанство „Малко Търново” – заменен е от близкия до БСП Заварин Гагов. Уволнен е и Диян Димов, изпълнителен директор на Пристанище Бургас. Постът му заема председателят на Областния съвет на БСП Николай Тишев, а за председател на Съвета на директорите назначавате Аргир Бояджиев, който има скандално минало повдигнато му е обвинение за умишлена безстопанственост и нанасяне на щета на държавно имущество. Бойчо Георгиев, директор на РИОСВ – заменен от Добринка Стоилова, Ваше кадрово предложение, назначена без конкурс. Георгиев е уволнен със заповед на министър Михайлова, по същото време са сменени безпрецедентно почти всички шефове на РИОСВ, басейнови дирекции и национални паркове. Виолета Илиева, директор на Регионалния инспекторат по образование, на мястото й назначавате Георги Даутев. Радостина Батанова, директор на Областна дирекция, Фонд „Земеделие”. Подава молба за напускане след упорит натиск, бих казала репресия направен е обиск на дома й, на кабинета й, без мотиви и без да й бъдат повдигнати обвинения. По време на всичко това тя е лекувала и сериозно заболяване. С висше образование. Уволнен е Добрин Стоянов, директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Руен. Мястото му заема Небрие Хасан Хасан. Уволнен е и Найден Божков, управител на Почивна база на Министерството на земеделието и храните в Китен. Назначен е общинският ръководител на ДПС в Приморско Александър Делчев.

– не е положило достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество или за възложената работа, от което последва значителна повреда, унищожаване и разпиляване на имуществото. Справката може да продължи още с десетки уволнения, извършени и през първите шест месеца от управлението на кабинета Орешарски, и след това – година и два месеца, колкото управлявахте. Така че на всяка Ваша справка, колеги, ние също имаме такава. Но най-малкото сме по-конкретни и имаме основателни доводи за всичко, което цитираме в залата. Благодаря. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Главчев, колеги народни представители! Взех процедура, за да призова всички парламентарно представени сили – хайде да спрем с тази работа в сряда. Истината е, че всяка партия, която досега идваше на власт, си слагаше свои хора на ключови места. Но нали всички ние декларирахме в началото на този парламент, че вече ще управляваме по друг начин, по по-различен начин – ще назначаваме само професионалисти, ще назначаваме хора, които са се доказали?

Моля, уважаеми колеги народни представители, да гласуваме така предложения Ви Проект на решение. Гласували

Решението за промяна в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония вече е факт. Преминаваме към следващата точка втора от програмата за работа на Народното събрание,

Ще Ви запозная с Доклада за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 454-01-44, внесен от Цветомир Михов и група народни представители, приет на първо гласуване на 10 декември 2014 г. Първо бих помолил да гласуваме наименованието: „Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата”.

Има предложение и от народния представител Цветомир Михов: Комисията също подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

2. Създават се ал. 5 и 6: „(5) Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населените места с население до 100 000 души. души. (6) При постигната взаимна договореност между агенцията и общините дейностите по ал. 5 могат да се осъществяват съвместно от тях

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще подкрепя предложението, което обединява моето предложение и може би на колегата Михов. Смятам, че в това предложение Комисията по регионално развитие намери пресечната точка, където се чу отчетливо становището на Сдружението на българските общини, заедно с това позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и има една юридическа експертиза. Затова, госпожо Председател, присъединявам се и тук, от трибуната на Народното събрание, декларирам, че сега, в този вид, законопроектът е добър. Мисля, че запазихме и авторитета на Народното събрание да пишем добре подредени закони, по правилата и с добра юридическа експертиза, а не чисто емоционално. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Поставям на гласуване § 1 в редакцията му по доклада на Комисията.

подразделението „Заключителна разпоредба” и § 2 по вносител, подкрепени от комисията. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Използвам възможността за процедура да поканим министъра на туризма, тъй като конкретно гледаният закон касае Министерството на туризма.

Слушаме Ви, господин Кънев. На свое редовно заседание, проведено на 14 януари 2015 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за туризма. На заседанието присъства министърът на туризма Николина Ангелкова. Законопроектът беше представен от народния представител Делян Добрев. от народния представител Делян Добрев. Той отбеляза, че със Законопроекта се уреждат правомощията на министъра на туризма, като орган на изпълнителната власт, в съответствие с Решение на Народно събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане структурата на Министерския съвет на Република България, с което със създава Министерство на туризма. Министърът на туризма Николина Ангелкова подкрепи предложения Законопроект като отбеляза, че с него се конкретизират правомощията на министъра, който провежда държавната политика в областта на туризма.

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за туризма, № 454-01-69, внесен от Делян Добрев и Даниела Савеклиева на 19 декември 2014 г.” Благодаря Ви, господин Кънев. Дебатът е открит. Има ли народни представители, които желаят да участват в него?

По същество това е различна процедура от първата. Ако тя бъде подкрепена в пленарната зала, става безпредметно определянето на срок за предложения между първо и второ гласуване и затова първо ще подложа на гласуване Вашето предложение. Поради липса на възражение и тъй като става дума за чисто технически текстове, произтичащи от разделянето на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на три отделни министерства, поставям на гласуване предложението на господин Добрев за Закона на първо и второ четене в едно пленарно заседание. Гласували

...) § 1. В чл. 7, ал. 2 т. 1 се изменя така: „1. Заместник-министър на икономиката, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на младежта и спорта, определени от съответните министри;”. § 2. Навсякъде в закона думите „министъра на икономика, енергетиката и туризма” и „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят съответно с „министъра на туризма” и „министърът на туризма” и думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” се заменят с „Министерството на туризма”.” Изказвания по двата параграфа и наименованието на Закона? Няма. Анблок подлагам на гласуване наименованието на Закона и параграфи 1 и 2 по вносител. Гласували

Законопроекта за изменение на Закона за туризма. Вносители: Делян Добрев и Даниела Савеклиева. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

„ДОКЛАД по Законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2015 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 14 януари 2015 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, № 502-01-2, внесен от Министерския съвет на 12 януари 2015 г. На заседанието присъстваха: Любен Петров – заместник-министър на икономиката, Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” в Министерство на икономиката, Зара Добрева – директор на дирекция „Правна” в Министерство на икономиката, представители на работодателски, синдикални и други организации на гражданското общество. Законопроектът бе представен от Любен Петров – заместник-министър на икономиката. Според вносителя целта на предложения законопроект е да бъдат прецизирани сега съществуващите разпоредби, отнасящи се до реда и условията за издаване на съответните документи за износ, и трансфер на химическите вещества и техните прекурсори в обхвата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване. Ще се постигне по-голяма яснота при прилагането на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори и еднозначно тълкуване на текстовете на закона от страна на бизнеса и контролните органи. В „Преходните и заключителните разпоредби” на законопроекта се предвиждат изменения в редица закони, регламентиращи правомощия от материалната компетентност на министрите на икономиката, енергетиката и туризма, произтичащи от новата структура на Министерския съвет, приета от Народното събрание на 7 ноември 2014 г. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 16 гласа и 1 глас „въздържал се”. Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам отношение по този Законопроект не като член и председател на Комисията по отбрана, а като народен представител от АБВ, тъй като той не беше внесен в нашата комисия. Проектът във всички случаи е своевременен, доколкото той надгражда и реагира по смисъла на изискванията на нашето общество след събитията в Сирия и други африкански страни. В този смисъл Проектът на Закона за изменение на Закона за забрана на химическите оръжия и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, прецизира до голяма степен съществуващите досега разпоредби и най-вече изготвянето на документите за износ, внос и трансфер на такива вещества. Положително е това, че в приложенията до голяма степен се внася яснота по прилагане на закона от потребителите, а това са именно бойните отровни вещества и силно токсични такива. Добре е, че с ал. 5 се внася още по-голяма категоричност относно вноса на химически вещества, което може да се извършва само ако държавата е от общността, тоест, подписала конвенцията. Положителното, което искам да отбележа в своето изказване, е и това, че се изисква вече представяне на документи за трансфер на химическите вещества не само от общността, но и за общността. Това във всички случаи ще охлади и намали апетитите на незаконните вносители, което е практика у нас, за внасяне на опасни вещества в България с надежда, че бързо ще ги изнесат в други страни и ще натрупат печалби. И накрая, приемането на този законопроект ще доведе до по-голяма яснота при прилагане на разпоредбите на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на изделия и технологии с двойна употреба. Но най-важното е, че изменението на този закон ще доведе до еднозначно, повтарям – еднозначно тълкуване на текстовете на закона от страна на бизнеса, на армията и на контролните органи в страната. Благодаря. Благодаря Ви, господин Михов. Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Байрактаров. ДИМИТЪР

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, мисля, че този Законопроект влиза тъкмо навреме в пленарната зала. В допълнение на генерала искам само да Ви припомня, че съвсем не беше далече времето, когато в Стара Загора оптичните станции засякоха бойното отровно вещество фосген във въздуха, което показа, че контролът беше изключително занижен. Нещо повече, бойни отровни химически вещества, които са забранени отпреди повече от 100 години, безпроблемно се утилизират, нелегално, в България и, за съжаление, във военни поделения. Така че този Законопроект влиза абсолютно навреме. Аз също съм на мнение, че текстовете са прецизирани, що се касае до контролната функция. Контролът трябва да бъде изключително сериозно засилен, за да н`е се допуска повтарянето на нещо, подобно

Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, вносител – Министерският съвет. Гласували

Предлагам да съкратим срока за предложения между първо и второ четене на три дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма. Поставям на гласуване направеното предложение от господин Кънев.

Припомням на народните представители, че в пленарното заседание на 23 януари 2015 г. е докладван чл. 18 по доклада на Комисията по бюджет и финанси. Има заявени изказвания. В режим на дискусия сме на чл. 18 по доклада. Кои народни представители желаят да се изкажат?

Госпожо Председател, вземам думата, за да направя предложение за промяна в текста на ал. 3, където пише: „В случаите по ал. 1, т. 2 – 5”: числото „5” да се замени с „4”, тъй като т. 5 е „при смърт” и не смятам, че е правилно да се мотивира предложение пред Народното събрание за освобождаване в тази хипотеза. Моля да го имате предвид при гласуването. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нашето предложение е да има т. 5 към алинеята, за да можем да задължим Сметната палата и нейното ръководство – тук говорим за предсрочното прекратяване на пълномощията в случаите, когато не са спазени законите и Етичният кодекс. Законите и етичните правила са задължителни за всички – няма нужда тук да си го обясняваме. Нарушението на тези рамки е основание за търсене на дисциплинарна отговорност от обикновените служители на Палатата, но не е скрепено с никакви санкции по отношение на ръководните органи на Сметната палата. Недопустимо е в закона да няма задължение за ръководството на Палатата да спазва Етичния кодекс, особено в контекста на широко оповестявани резултати от вътрешни одити в Сметната палата и данните за отклонение от етични принципи и норми. По този начин за ръководството на Сметната палата създаваме условия за работа в една комфортна среда, без правила обаче и без изисквания за спазване на етични принципи, които иначе са изискване и са

вземане на решение за предсрочно прекратяване на пълномощия на ръководен орган в Сметната палата, което Комисията не приема. В своето изказване апелирам да помислите и да подкрепите нашето предложение. Благодаря

Реплики на това изказване? Няма. Други народни представители? Госпожа Манолова.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Според действащите текстове на Закона за Сметната палата, процедура по отстраняване на член на Сметната палата се провежда и в случаите на, цитирам: „Тежко нарушение на закона или на Етичния кодекс на Сметната палата”. Сега, с новите предложения, депутатите от ГЕРБ предлагат по отношение на членовете на Сметната палата да не важат нормите на Етичния кодекс на Сметната палата. Аз мисля, че това предложение се нуждае от своето обяснение. Ако върна лентата назад, в дебата от последните дни на миналата седмица, двама от членовете на Сметната палата ще работят на хонорар в Палатата, като в същото време ще изпълняват своите дейности на вътрешни или външни одитори, на правни консултанти на фирми, които подлежат на одит, и на други организации. Нормално е, след като тези хора, които се занимават с друга дейност, конкурентна на практика с дейността на Сметната палата, поне докато работят като членове на Сметната палата, да отговарят на самите Етични правила. В предния текст, който гласувахме набързо в петък, беше гласуван текстът на клетвата, която произнасят председателят, заместник-председателите, а и членовете на Сметната палата. Тук искам само да Ви обърна внимание, че двама от петимата члена на Сметната палата, освен тази клетва, като членове на Сметната палата, са произнесли и ще продължават да са подвластни и на една друга клетва, а това е клетвата, свързана с тяхната основна дейност, която извършват. Например, ако те са дипломирани експерт-счетоводители, ще са положили клетва по Закона за независимия финансов одит и ще трябва да изпълняват и тази клетва. В изпълнение на едната клетва те ще трябва да работят и в частен интерес, в интереса на съответните организации, които са им възложили одити, а бидейки членове на Сметната палата, в същото време ще изпълняват изискванията на клетвата, която са положили като членове на Сметната палата. Аз разбирам, че Вас тази колизия не Ви притеснява, но поне има Етични правила, има изисквания на Закона, на които трябва да отговарят членовете на Сметната палата и е нормално в случаите на тежки нарушения, в случаите на нарушения на Етичните правила те да подлежат на процедура на санкции, включително и на отстраняване като членове, защото това са действащи текстове. На практика Вие с Вашето гласуване и с Вашия Закон направихте двама члена на Сметната палата на хонорар, които ще работят и в частен интерес, които са се клели да работят и в частен интерес, по отношение на които няма да важат нито нормите на Етичните правила, нито ще имат ангажименти да пазят служебна тайна, нито имат разписани някакви отговорности по-нататък в текстовете на този закон. закон. Аз очаквам разумно обяснение, според което да обясните: защо за членовете на Сметната палата няма да важат изискванията на Етичния кодекс на Сметната палата? И защо в случаите на тежки нарушения на Етичния кодекс и на Закона, тези хора няма да носят отговорност, включително и с отстраняване като членове на Сметната палата? На двама души им дадохме всякакви правомощия – да работят на частно, да работят в Сметната палата, да имат огромни правомощия и да нямат абсолютно никакви ангажименти, да не носят абсолютно никаква отговорност, да не отговарят абсолютно на никакви изисквания. Обръщам внимание също така, че тези двама души ще имат решаващ глас при вземането на решения в Сметната палата, защото от петимата члена – председател, двама заместник-председатели и двама члена, решенията ще се вземат с четири гласа „за”, тоест тези две лица, работещи и в частна полза, ще могат да блокират всяко едно решение на Сметната палата. След като им даваме такава огромна власт на тези две лица, нормално е да предявим към тях някакви изисквания, най-малкото да отговарят на стандарта на етично поведение в Сметната палата, така че аз Ви моля, уважаема госпожо Председател, нека тази точка „в” от нашето предложение – „при тежко нарушение на Закона или Етичния кодекс на Сметната палата”, да бъде подложено отделно на гласуване, когато се гласува нашето предложение, за да е ясно искат ли депутатите от ГЕРБ двамата члена, които ще работят на хонорар в Сметната палата да носят и някаква отговорност, освен огромните права. Благодаря. Благодаря, госпожо Председател. Първо, искам да кажа, че госпожа Манолова не знам защо фиксира само тези двама члена, а не цялото ръководство. Второ, Етичният кодекс, Етичните правила са вътрешен документ на Сметната палата, който се изработва и приема от самата Сметна палата и цялото ръководство също следва да спазва тези Етични правила, само че това, за което говори госпожа Манолова всъщност е възможността, ако има тежко нарушение на тези Етични правила, членовете да бъдат отстранявани, тоест да им се прекрати предсрочно мандатът. На пръв поглед може би голяма част от Вас ще кажат: „Ами, няма нищо лошо в това”. Само че аз искам да Ви кажа, че председателят, заместник-председателите и членовете на Сметната палата се избират с мандат от Народното събрание, за да бъдат независими и е смешно да бъдат отстранявани при нарушение на един вътрешен нормативен акт, но това не е толкова важно. Важно е кой ще установи тежкото нарушение на Етичния кодекс. И това ни се изяснява в следващата ал. ал. 4, която се предлага от вносителите, това да става по предложение на членовете на самата Сметна палата, която ще се появи в ролята на съд, а въпросният член на Сметната палата няма да има право нито на възражение, нито на защита, нито на каквото и да било. Подобни текстове няма нито в един от законите, които ние тук, в това Народно събрание, приемаме за онези ръководства, които избираме. Няма нищо лошо да поставим началото, но ако ние решим да поставим това начало, не можем да стъпваме само на някакви Етични правила, които не са закон и тяхното нарушение да води до отстраняване – първо. И, второ, трябва да се изработи цяла процедура, ако решим, която да каже по какъв начин и кой установява тежкото нарушение, да има право това решение да подлежи на обжалване, защото тук говорим за ликвидиране на един независим орган и това по никакъв начин не може да стане по начина, по който се предлага от опозицията. Втора реплика – няма. Дуплика, госпожо Манолова.

Първата е, че членовете на Сметната палата, включително председателят и двамата заместник-председатели, ще отговарят за нарушения на Етичния кодекс на Сметната палата и че Етичният кодекс ще важи за тях. Напротив, според Проекта за закон, който сте написали, Етичният кодекс ще се отнася само до служителите на Сметната палата, председателят и заместник-председателите няма да имат никакъв ангажимент да отговарят на неговите изисквания, не че има нещо страшно в един такъв Кодекс. Пред мен е действащият Етичен кодекс на Сметната палата. Там има принципи, които според мен са общоприемливи и задължителни: принципът на професионализъм, отговорност, обективност, независимост, безпристрастност, лоялност, съпричастност, политически неутралитет, почтеност и неподкупност, сътрудничество и конструктивност, тоест на тези принципи аз не виждам никакво притеснение защо председателят и заместник-председателите, защо членовете на Сметната палата да не отговарят на тези етични принципи. Защо? Може би Вие се притеснявате от доклада, който беше направен още по времето на председателя, излъчен от Вас, и който показа смайващи неща за взаимоотношенията в самата Сметна палата и за нивото на спазване на тези Етични правила. Извинявайте, не е вярно, че решенията ще се постановяват от Сметната палата едва ли не като другарски съд и няма да се вземе мнението на члена на Сметната палата, който е нарушил тежко закона или Етичните правила. въпросната ал. 4 просто се изключва въпросното лице от участие в гласуването, но решението за това дали да бъде предложено на Народното събрание да бъде отзован член на Сметната палата за тежко нарушение на Закона или за тежко нарушение на някои от тези принципи, например „почтеност и неподкупност”, това решение се взема реално с единодушие от останалите членове – с четири гласа. Тоест, по отношение на новите членове на Сметната палата принципът „почтеност и неподкупност” няма да важи, нито принципът „сътрудничество”, нито принципът „политически неутралитет”, нито обективност, нито независимост, нито безпристрастност. Извинявайте, не чух разумен аргумент, освен това че не казахте истината! Ами, Вие ги изключвате тези двамата членове, които са на хонорар в Сметната палата, плюс председателя и заместник-председателите изобщо от това да отговарят на изискванията на Етичния кодекс. Вие не давате и механизъм при тежко нарушение на Закона те да бъдат отстранени от Сметната палата. Ами това е нормална процедура, това е нормално изискване за висшия одитен орган на държавата. Още веднъж Ви моля този текст да се гласува отделно, защото аргументите на госпожа Стоянова не убедиха нито мен, нито – предполагам, никой от останалите депутати, които слушат дебата.

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, текстът, който ни предлагате, беше широко дискутиран и в Комисията по бюджет и финанси. Тук се правят различни внушения. Преждеизказващи се не бяха и не присъстваха на това заседание. Прави се опит на практика текстът да се заимства от Закона за Висшия съдебен съвет, където също се предвижда такава процедура за прекратяване на правомощия при тежки нарушения. Но каква е съществената разлика, колеги? Първо, това е предвидено в Конституцията като възможност специално за съдебната власт. В Закона за Висшия съдебен съвет то е записано във връзка с текста на Конституцията.

съставяне на Дисциплинарен съвет, който изслушва лицето, събира доказателства, иска обяснения. Включително и в този процес членът на Висшия съдебен съвет, срещу когото се води дисциплинарно производство, има право на адвокат. След като Дисциплинарният съдебен съвет вземе решение за освобождаване от длъжност – забележете, не за прекратяване на мандата, това решение мотивирано може да се обжалва пред Върховния административен съд, административен съд пък да се обжалва пред петчленен състав, и едва когато той постанови окончателно решение, че има такова тежко нарушение, се пристъпва към отстраняване. Това е записано там. Тези, които са запознати с текста и с предложението на колегите, могат да направят разликата и съпоставката – едното няма нищо общо с другото. Тъй като и по време на Комисията се говореше за европейски практики – как там е уреден този въпрос, искам да припомня нещо, което коментирахме, и това е чешката Сметна палата. Там също има колегиален орган от 15 членове. Но там, колеги, е предвидено цяло дисциплинарно производство, отново с Дисциплинарен съвет, в който участват, забележете, председателят на Палатата или негов заместник, ако става дума за него, двама членове от Върховния съд също участват в този предварителен Дисциплинарен съвет, който разглежда казуса и изслушва засегнати страни. На практика е разписано цялото производство, което тече и в което засегнатата страна в крайна сметка може да защити своите права и да представи доказателства в своя полза. Решението на този Дисциплинарен съвет, колеги, може да се обжалва пред Върховния съд на Чехия, едва тогава казваме, че може да се прекрати мандатът. Отново, съпоставено с Вашето предложение, това просто се разминава. Тоест Вие казвате: „при нарушение на Етичния кодекс” –без конкретизация, без даване на възможност на съответния член член казваме, че той трябва да бъде отстранен. Да, има процедура и се гласува. Ние бихме Ви подкрепили, казвали сме го неведнъж, само ако подробно е разписана такава процедура за дисциплинарно производство. За съжаление, във Вашето предложение такава процедура няма. Благодаря.

от БСП ЛБ.) Своевременно, организирайте се днес, госпожо Манолова. Малко сте разпиляна от сутринта. Реплика има госпожа Манолова. Права сте, госпожо Цачева, ще се концентрирам. Уважаема госпожо Йорданова, има много съществена разлика между примерите, които цитирате, и аз се учудвам как не Ви е направило впечатление.

В случая става дума, че предложението само се прави от Сметната палата, произнася се Народното събрание. Нали не очаквате Върховният административен съд да ревизира акт на българския парламент? парламент? Не знам какво сте обсъждали във Вашата Комисия. Може би не са участвали юристи в този дебат, иначе щяха да Ви обяснят, че става дума за две съвършено различни процедури, между които не може да бъде правена никаква аналогия. Става дума, че органът, който избира въпросните членове, има право при предложение, взето с единодушие от Сметната палата, да разгледа този въпрос. Тоест, ако се твърди от четиричленния състав на Сметната палата, че въпросното лице тежко е нарушило закона, или че тежко нарушава етичните правила, най-нормалното нещо е Народното събрание да се занимае с този въпрос, защото това е висшият одитен орган на българската държава. От друга страна, не разбирам Вашите притеснения за това как, видите ли, Сметната палата щяла да се превърне в другарски съд. Не става дума за Сметната палата, която Вие сте нарочили и чийто председател е Лидия Руменова. Става дума за Сметната палата, която Вие ще изберете. Значи Вие предварително нямате доверие на хората, които след месец време ще номинирате, ще коментирате, ще обсъждате и ще избирате. Не Ви звучат сериозно аргументите, дотук нито един не звучи убедително.

вижте, тук става дума за нещо друго. В Етичния кодекс са записани сериозни изисквания. Госпожа Манолова преди това даде в нейното изказване почтеност, неподкупност и така нататък като примери. Тежко нарушение на почтеност, или тежко нарушение на подкупност, и кой го решава това? Кой го решава това?! Решава го, госпожо Йорданова, другарски съд на два етапа. Първи етап на другарския съд – Сметната палата; втори етап на другарския съд – Народното събрание. Между другото от левицата

А този, който според тях тежко е нарушил почтеността, кой ще го изслуша, кой ще чуе неговите аргументи, кой ще събере доказателства и какви са доказателствата за тежко нарушение на почтеността? Или може би доказателствата са, че той не слуша какво му нареждат от партийните централи, управляващи в момента, когато трябва да бъде отстранен?! Ама Вие това не можете да го разберете, госпожо Йорданова. ПРЕДСЕДАТЕЛ Дуплика – госпожо Йорданова. Надявам се да върнете дебата в професионалния му план. Благодаря, госпожо Цачева. В крайна сметка и от двете реплики – на колегата Стоянова и на колегата Манолова, стана ясно, че се говори за другарски съд.

значи шест човека решават кой е нарушил, кой не е нарушил. Изземват се правата на българския съд. Ами дайте тогава да закриваме всички съдилища и всеки независим орган независим орган сам да решава кой нарушава и кой не нарушава. Извинявайте, в крайна сметка ние сме правова държава! Още веднъж повтарям – ако бяхте направили предложение, в което да разпишете цялата процедура, тогава с удоволствие бихме Ви подкрепили.

Председател, уважаеми колеги! Гледам – отляво са се вторачили в този Етичен кодекс и на мен ми стана много интересно как те на времето, приемайки техния закон в миналия парламент, са решили нещата. И какво виждам, че са записали там? Записали са са „тежко нарушение на закона и на Етичния кодекс”. И аз тук ги питам: добре, а къде отива Правилникът за дейността на Сметната палата, който на практика е по-важен от Етичния кодекс, а Вие не сте го включили в тази разпоредба?! Вижте действащият закон. както и да е. По-същественото е друго. Искам да питам: какво разбират те под тежко нарушение на Етичния кодекс? И понеже ми е трудно да си представя в момента кое нарушение е тежко, много тежко или леко и кой го определя, Например тежко нарушение ли е, ако един народен представител не си е подал в срок декларацията за конфликт на интереси? Както примерно в миналия парламент единствен, доколкото знам, единствен Вашият бивш лидер не си я беше подал навреме! Това не е ли тежко нарушение на Етичния кодекс?! Пардон, всъщност пропуснах, че Вие в миналия парламент не приехте въобще Етичен кодекс и такъв нямаше. Едва сега в Правилника се записаха такива норми. Така че това е една крайно витиевата и несериозна формулировка, която предлагате. Очевидно не му е мястото там. Много ясно е разписано в проекта при какви основания –несъвместимост, конфликт на интереси, невъзможност да изпълнява длъжността – съответен член на ръководството на Сметната палата (председател, заместник-председател) бива освобождаван и по какъв ред. Друго нещо. Да не кажа, че постоянно постоянно се заяждате, но понеже по отношение на неправителствените организации и техните двама представители постоянно чувам забележки тук, искам да Ви обърна внимание, че примерно Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е една от тези организации, които излъчват член на Управителния съвет. Изрично в закона е записано, че този член на Управителния съвет може да упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит. Тоест за времето, в което той е член на Комисията, може да продължи да си върши и другата работа.

членът на Управителния съвет на Фонда, който се излъчва от Асоциацията на търговските банки, дори не се гласува. Той бива определен от Асоциацията на търговските банки и става член на Управителния съвет на Фонда. в конкретния законопроект, предложенията ще бъдат гласувани, както коментирахме по-рано – могат да бъдат отхвърлени, да бъдат направени нови предложения и така нататък. Нека да разсъждаваме по отношение на конкретния човек и на конкретната кандидатура, а не анблок – „лоши са, защото ги предлага неправителственият сектор”. Това е несериозно.

Уважаеми колеги, имам чувството, че сте си обявили някакво състезание за даване на възможно най-неудачните примери. Каква аналогия можете да направите между Комисията за публичен надзор над дипломираните експерт-счетоводители и Сметната палата? Комисията за публичен надзор над дипломираните експерт счетоводители участват представители на определени организации. Лицата участват в качеството си на дипломирани експерт-счетоводители. Поради тази причина изследвах какви са функциите на тази комисия. Например членовете на Комисията за публичен надзор над дипломираните експерт-счетоводители изобщо не подписват никаква клетва. Ясно е, че те извършват дейности в частен интерес и затова се ръководят от клетвата, която са заявили като дипломирани експерт-счетоводители. Сметната палата е орган, който изпълнява функции по висш одитен надзор в българската държава. Като такива членовете на Сметната палата имат публични функции. За целта произнасят клетва, с която да отстояват публичния интерес.

спазването на етичните правила и за вътрешния климат в Сметната палата, докато ръководството на Сметната палата беше излъчено от това мнозинство от ГЕРБ.

И без да сте се подготвили по темата кой какви грехове има в избора и във функционирането на Сметната палата, повече от неудачно е да атакувате лявата част в залата!

си. Едно е да не се спазват Етичните правила, друго е конфликтът на интереси. По Закона за конфликт на интереси ние записахме много строги изисквания – лицата по този закон да не осъществяват дейност в противоречие на този закон. И те могат да бъдат отстранени от Народното събрание, ако такова действие се установи. Давам пример: ако въпросният експерт-счетоводител одитира банка, той не осъществява дейност в противоречие на този закон, защото банката не е обект на контрол от страна на Сметната палата. Колкото до Етичните правила, с което тя се опита да Ви обърка, искам да Ви обясня, господин Славов, че в предходното Народно събрание, в което Вие не присъствахте и поради това не знаете фактите, тук, от тази трибуна бяха изнесени неверни факти от едно проучване в Сметната палата по отношение на спазване на Етични правила. Госпожата вероятно се позовава на тях. Тук, от тази трибуна беше казано, че голям процент от хората са казали, че не се спазват Етичните правила. Тя забравя да каже, че има конкретен въпрос, който е поставен: спазват ли Етичните правила ръководството на Сметната палата в лицето на председателя и заместник-председателя? И забележете, 88% от анкетираните са казали, че те ги спазват.

ако вече не сте объркан. Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, а не Комисия за надзор над дипломираните експерт-счетоводители. Има огромна разлика между двете неща. Нека говорим с точните наименования. Това го пише в закона. Така че може би още веднъж трябва да погледне закона. закона. Колеги отляво, не чух отговор на най-важния въпрос – какво представлява тежко нарушение на Етичния кодекс и Ви попитах съвсем конкретно: нарушение ли е народен представител да не си е подал в срок декларацията за конфликт на интереси? Вие не ми отговорихте. Говорих за бившия Ви лидер, който за награда го пратихте в Брюксел – може би на почивка, не знам. Не е ли тежко нарушение един народен представител по такова важно нещо, по този важен закон да не го направи в законоустановения срок?! Какво е това?!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, мисля, че беше казано достатъчно. Всички направихме своя извод как ще гласуваме, затова предлагам прекратяване на дебатите по този член. Благодаря. Не виждам защо протестирате. В Правилника ясно е записано, че се дава веднага думата на народен представител, който иска процедура. Не влизайте в дебат от залата! Гласуваме предложението, направено от народния представител Цветомир Михов, за прекратяване на разискванията.

Гласували 93 народни представители: за 66, против 23, въздържали се 4. Предложението не е прието. Дебатите

Господин Председател, колеги! Чухме как в залата с такава лекота на черното се казва бяло, на бялото – черно. Изцяло подкрепям позицията на госпожа Манолова този текст да се... Моля, дайте възможност да чуем народния представител.

в Сметната палата, които ще са в конфликт на интереси, сега вкарвате в Закона за Сметната палата и беззаконието. Нека за тези от Вас, които сега влизат в залата и са забравили какво дебатирахме миналата седмица, да прочета какво отпада: „Чл. 8. Пълномощията на председателя и членовете се прекратяват от Народното събрание преди изтичането на мандата им при тежко нарушение на закона или Етичния кодекс на Сметната палата.” Категорично твърдя, че с поправката, която правите, ръководството на Сметната палата става недосегаемо от закона и от Етичния кодекс на Палатата. Всеки от Вас, който си затвори очите за този факт, фактически, ако има юридическо образование, той плюе на своята съвест. Не съм доволен от отговора на вносителя госпожа Стоянова за логиката на тази редакция.

Реплики? Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Кирилов, за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, силни страсти се развиха по повод на този дебат, затова си позволявам да взема думата и да изразя становище. Действително много страстно, много амбициозно защитавате тезата за включване на това основание, което обаче, бих казал, че само по себе си освен с оглед липсата на правна конкретика, еластичността на правното понятие, съдържа възможност за неправилно и неясно прилагане. Тоест Вие искате да вложим като прекратително основание нещо, което да може да служи като етична тояга за прекратяване правомощията на член на Сметната палата. Апелирам към Вашата правна прецизност. Знам, че следите и имате опит по отношение прилагането на основания, свързани с етичните правила. Припомням Ви, че в дебата, който касаеше, да кажем, прилагането на Етичния кодекс по отношение на дисциплинарни производства на съдиите, Вие подкрепяхте различното становище, тоест подкрепяхте резервите на магистрати, че на база на такова общо понятие, като етични правила, не може да се ангажира правната отговорност и да се визира едно прекратително основание. Бих искал да се обърна и към преждеговорившия оратор, когото познавам и изключително ценя като човек и като общественик, и да подчертая следното. Етичните правила, господин Енчев, са по-високият стандарт от правните правила. Етичните правила трябва да ги спазваме всички, които се стремим да постигнем по-прецизно, обществено по-полезно поведение спрямо обществото като цяло. Принципът е, че правните правила са задължителни, правните норми са задължителни. Модата с етичните кодекси е хубаво начинание, но кодексът и етиката, бих казал, че е е лично достижение както на всеки гражданин, така и на всеки гражданин, който е на държавна, обществена или политическа длъжност, както и ако води политическа битка или политическа мисия. Бих казал, че не е редно да се хващаме за за формата, трябва да търсим съдържанието. Предложено е по-радикалното съдържание. Визиран е конкретен закон.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Кирилов, влизаме Ви в положението. Мнозинството определено има проблем – не може да си събере кворум, за да си приеме текстовете на Сметната палата. В този смисъл аз съчувствам на господин Кирилов. Да, трудно е да се изказваш, когато единствената цел на изказването ти е да печелиш време. Така че, влизайки Ви в положението, аз ще го направя вместо Вас. Ще Ви поискам една поименна проверка

кой от коалиционните партньори отсъства от залата, защо отсъства, а ние през това време ще отидем да разработим една процедура за това как да се движат дисциплинарките по Етичния кодекс в Сметната палата и да не пречим на Вашата коалиционна разправия.

с претенции за парламентаристи в доста състави на Народното събрание или не са прочели Правилника, където се казва кога се иска тази процедура – преди гласуване, или просто злоупотребяват с народното представителство да ни занимават и да си правят политически изказвания под формата на процедура. Много Ви моля, няма смисъл да слушаме 2 минути да се обоснова поименна проверка, при положение че ние в момента все още не сме закрили дебатите. дебатите. Влизам и във Вашето положение, госпожо Председател, че не всякога е възможно и всеки ден, и всеки път да се чете Правилника на определени депутати. Много Ви моля, ако не, поне препоръчайте им да го прочетат, за да не го четете Вие. Благодаря Ви. Господин Лазаров, правите процедура към мен по начина на водене. Явно спонтанно реагирахте на предложението на госпожа Манолова и нямахте възможност да чуете двете минути, на които аз имам право по Правилника, които съм редуцирала до няколко секунди, но аз обявих, че искането е преждевременно и че няма да бъде допуснато в процедурата, в която вървят все още разискванията. Така че молбата ми е взаимно да се слушаме, за да не губя сега и аз с обяснение пленарното време. Изказвания на народни представители? Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Нямах намерение да се изказвам, но след пламенната реч на госпожа Манолова, която звуча тук, защитата на това, което те предлагат, просто не можах да се стърпя и затова взех думата. Уважаеми колеги, какво защитават колегите отляво, знаете ли? – Защитават другарският съд. Въвели са тук едни понятия като „тежко нарушение”. Ами колко е тежко това нарушение, госпожо Манолова? Дайте да му сложим за извънгабаритен товар едни обозначения, за да го знаем, че ще е такова. Моля, не влизайте в персонална дискусия! Към залата, господин Иванов. Уважаеми колеги, това, което предлагаме в законопроекта като изменение, е ясно разписана процедура, по която могат да бъдат освобождавани членовете на Сметната палата. Какво предлагат колегите? Те предлагат едно понятие „при тежки нарушения”. Кой ги установява, какви са тези тежки нарушения, колко ще са тежки, дали ще има някаква степен на градация на тези тежки нарушения? – Това никой не го знае. Просто „при тежки нарушения” ние ще уволняваме членовете на Сметната палата. Значи събира се другарският съд, решава, че някой нещо им пречи и трябва да го махнем. Това ли е демократичното в това, което се предлага? Не, просто искате да изпълните Вашите теснопартийни интереси, които личат в този законопроект.

един орган да се превръща в репресивен апарат на управляващите. Това беше досега в Закона на Сметната палата, това искате да направите и с новия законопроект. Затова, госпожо Манолова, когато предлагате тези промени, бъдете малко по-демократични. Недейте гледа само теснопартийните си интереси. Излезте сега, дори ако искате, под формата на лично обяснение ми обяснете какво против имате разписаната процедура и какво толкова повече предлага понятието „тежки нарушения”, след като не са описани какви са, не е описано кой ще ги установява и какво ще се случва „с две трети от членовете може да бъде взето решението” – точка. Това е недопустимо и мисля, че този текст не трябва да бъде подкрепен, за да може да се върви наистина към демократизацията на този закон. закон. Колеги, моля Ви, пак казвам, нека не подкрепяме този текст, от една страна, и от друга – нека някой да излезе и обясни какво съдържа терминът „тежки нарушения”, както са го предложили. Благодаря Ви, госпожо Председател.

административните закони, които предвиждат налагането на административни наказания, принципно е изискването да се посочват отделни състави на административните нарушения, които при осъществяването на признаците на

тъй като при изготвянето на законите, поради невъзможност, некомпетентност, непознаване на материята не се посочват отделни състави на нарушения, а се слага един общ текст: „за нарушаване на този закон се предвижда наказание...” еди колко си лева глоба или имуществена санкция, което е изключително неправилно в прилагане на практиката. Това, което казвате Вие, звучи по същия начин. Да, ако в тези етични правила имаше отделни състави под формата, макар и не на закон, би могло да се предполага, препращайки към осъществяването на тези състави,

нонсенс да препращаме към тези етични правила в този им вид без процедура кой, как, кога установява това.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Иванов, искам да Ви кажа, че изобщо не съм съгласен с Вас. Вие сега искате да Ви обяснят какво е тежко нарушение, след това ще влезем в действие степенуване, някой ще иска да обяснява какво е леко нарушение. А всъщност за какво става въпрос, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов? Става въпрос за един абсолютно бланкетен документ, който никой не си е направил труда да прочете, наречен Етичен кодекс, съдържащ 2 странички – ето това е великият Етичен кодекс, който е вкаран само за да се занимава там Сметната палата с нещо! И този Етичен кодекс, забележете, на първо място преповтаря всичките текстове, които са регламентирани в Кодекса на труда.

този текст, който има чисто препоръчителни и някакви пожелателни – да бъдем етични, да бъдем лоялни, да идваме редовно на работа, да не закъсняваме – това ли обсъждаме днес и това ли е великият текст, на който госпожа... няма да казвам името, тя си знае името, развиваше тук 20 минути луди пледоарии, а пък другият господин, който си мисли, че е пред вербувалия го офицер, едва ли не тук ни разви някакви юридически...

В северното фоайе на Народното събрание ще бъде открита изложба, посветена на годишнината от почитане жертвите на Холокоста.